sabora, kolegice i kolege

Hvala vam

U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnik Zvonimir Troskot, izvolite.

br. 43. Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 207.a. Poslovnika HS. Na temelju čl. 207.a. Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. U ime predlagatelja govorit će poštovani potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izvolite potpredsjedniče i ministre. **Božinović, Poštovane zastupnice i zastupnici, vezano uz točku dnevnog reda koja se odnosi na Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara o suradnji na području protuminskog djelovanja dopustite mi da izvijestim slijedeće. Na temelju našeg iskustva stečenog u Domovinskom ratu Hrvatska je i dalje potpuno svjesna da je humanitarno razminiranje ključan preduvjet za oporavak ratom pogođenih područja i povratak normalnom funkcioniranju stanovništva. Imajući to na umu zajedno s ukrajinskom Vladom 11. i 12. listopada prošle 2023.g. organizirali smo u Zagrebu Međunarodnu donatorsku konferenciju o humanitarnom razminiranju u Ukrajini. Na ovoj konferenciji 34 zemlje sudionice su izrazile jasnu političku podršku aktivnosti razminiranja u Ukrajini i obećale gotovo pola milijarde pomoći uključujući i 5 milijuna eura koje je u tu svrhu namijenila i Hrvatska. Ovaj financijski doprinos nadovezao se na dosadašnje oblike pomoći koje Hrvatska svojom ekspertizom i iskustvom u području razminiranja pruža Ukrajini. Ukrajina koja se već više od 2 i pol godine suočava sa brutalnom ničim izazvanom vojnom agresijom danas je nažalost jedna od minski najzagađenijih zemalja u svijetu. Iako zbog rata koji je u Ukrajini još uvijek u tijeku nije moguće precizno utvrditi površinu minski zagađenog područja. Okvirne procijene govore da se radi o najmanje 170 tisuća kvadratnih Ilustracije radi riječ je površini koja odgovara 3 teritorija RH, dakle govorimo o iznimno velikom području koje se u značajnoj mjeri odnosi na urbana područja u kojima je najveća koncentracija stanovništva i infrastrukture i u kojima mine i eksplozivni ostaci rata imaju potencijalno najdestruktivniji potencijal za sigurnost i svakodnevni život građana. Međutim ništa manje zanemariva nije činjenica da minski kontaminirana površina poljoprivrednih zemljišta ne predstavlja izazov samo za ukrajinsku ekonomiju već i za sigurnost globalne opskrbe hranom. Prepoznajući sve ove izazove s kojima se ukrajinski narod suočava, Vlada RH je početkom prošle godine inicirala sklapanje Sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja s Ukrajinom. Sporazum sam na marginama spomenute međunarodne donatorske konferencije za humanitarno razminiranje Ukrajine potpisao 10. listopada prošle godine u Zagrebu u ime Vlade RH zajedno sa prvom potpredsjednicom Vlade Ukrajine i ministricom gospodarstva Juliom Sviridenko. Ovim sporazumom Hrvatska je iskazala svoju spremnost da humanitarno i tehnički pomogne Ukrajini u poslijeratnoj obnovi kojom će ponovno uspostaviti temelje za razvoj prosperitetne zemlje, naravno nakon oslobođenja. Iskustvo koje smo stekli tijekom Domovinskog rata u razminiranja dovelo nas je da od zemlje koja je prvenstveno bila zemlja primateljica pomoći, postanemo zemlja koja je danas u mogućnosti aktivno pomagati drugima. U proteklih 20-tak godina razvili smo jedan od najkvalitetnijih, najmodernijih sustava protuminskog djelovanja koji je danas prepoznat na svjetskoj razini. Dosadašnjom međunarodnom suradnjom koju je Hrvatska ostvarila u području protuminskog djelovanja postignut je ravnopravan partnerski odnos u kojem je posebna pozornost posvećena prezentaciji hrvatskih znanja i iskustava i tehnologije. Slijedom navedenog jedan od prioriteta suradnje Hrvatske i Ukrajine je upravo na prijenosu hrvatskih iskustava u protuminskom djelovanju. Čl. 3. ovog sporazuma definirani su oblici i način suradnje koji su primarno fokusirani na stručne obuke u području tehničkog izviđanja i čišćenja minskih polja, edukacije stanovništva o rizicima od eksplozivnih sredstava, izradu regulatornog okvira i standardnih operativnih postupaka, razmjenu iskustava među stručnjacima i prijenosu stručnog znanja i najboljih praksi, razmjenu znanja i iskustava o razvoju kapaciteta za proizvodnju zaštitne pirotehničke opreme i obuku pasa za detekciju mina, razmjenu iskustava između predavača na ustanovama za specijalističko obrazovanje, zajedničko planiranje i izradu istraživačkih projekata. Nadležno tijelo za provedbu ovog sporazuma u Hrvatskoj je MUP odnosno naše Ravnateljstvo civilne zaštite, a u Ukrajini su to Tajništvo kabineta ministara Ukrajine, Centar za humanitarno razminiranje, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo obrane, MUP u sklopu kojeg je Državna služba za hitne situacije i Ministarstvo reintegracije privremeno okupiranih područja Ukrajine. Aktivnosti iz ovog sporazuma provodit će se u skladu s dostupnosti stručnjaka, financija i ostalih sredstava. Sporazum je sklopljen na neodređeno vrijeme, međutim svaka stranka može obustaviti u cijelosti ili djelomično njegovu provedbu iz razloga nacionalne sigurnosti uključujući i javnu sigurnost, red i zdravlje. Dakle ovaj sporazum prvenstveno se odnosi na suradnju kroz prijenos stručnih znanja i iskustava koje Ravnateljstvo civilne zaštite ima u području humanitarnog razminiranja i stoga predlažem da HS usvoji Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji na području protuminskog djelovanja, hvala vam. Hvala, imamo više replika na vaše izlaganje, prva je poštovanog zastupnika Ante Kujundžića, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre, nemam razloga ne vjerovati ovome što ste vi rekli, međutim imam jedan upit. Ako smo mi već toliko uspješni u protuminskom djelovanju, zašto se onda nalazimo pri samome dnu ljestvice europskih država, ako razgovaramo o brzini razminiranja vlastitoga teritorija? Jer nemojmo zaboraviti činjenicu da u Hrvatskoj je više od 200 tisuća hektara područja koje i u kojem postoji opravdana sumnja da je minirano, a nije još dakle obuhvaćeno protuminskim djelovanjem, hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog potpredsjednika i ministra unutarnjih poslova. Hvala lijepo gospodine zastupniče. Za vašu informaciju prije ove ruske agresije na Ukrajinu jedino se na našim prostorima sad govorimo o Hrvatskoj vodio rat. Dakle, kad kažete da se najsporije Hrvatska čisti od mina zapostavili ste cijelu povijest Europe od Drugog svjetskog rata do danas. Ja pretpostavljam da se napravili lapsus jer nije realno da Hrvatska ima minski čistiju situaciju od primjerice jedne Belgije, Švedske koja nije imala rata, zemalja ovog Zapadne Europe, Njemačke koja nije imala rata od '45. više-manje svih zemalja. Tako da malo je teško … …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… … odgovarat na ovakva pitanja ali evo probao sam objasniti. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministru iako tema je nažalost negativna jer mi na samoj po sebi znamo što znači ne samo rat nego i smrt nakon rata. I sami smo kao svjedoci dakle velikosrpske agresije na Hrvatsku '90.-tih osjetili koliko smo nažalost života izgubili, prije svega pirotehničara, a onda i civilnoga stanovništva i dobro je da će razminiranje u Hrvatskoj završiti. Ja ću dati kolegi vezano za materijale Odbora za obranu da se uvjeri u to, ali moje pitanje je na tragu dakle naše pomoći Ukrajini i u ovom smjeru čuli smo u političkom prostoru pogotovo od nekih oporbenih stranaka da se od Hrvatske traži humanitarna pomoć, pomoć u razminiranju i da toga nema. Dakle, danas ovdje koliko možemo čuti i od vas to nije istina odnosno itekako ćemo pomoći u tom smjeru i to je pokazatelj da Hrvatska pomaže na sve načine pa i na ovaj ako sam dobro shvatio. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor potpredsjednika Teško bi bilo pobrojati sve vrste pomoći koju je RH ili točnije ako hoćete Vlada RH u ime naravno RH uputila Ukrajini i kad je u pitanju gospodarska pomoć, kad je u pitanju smještaj ukrajinske, ukrajinskih izbjeglica nekih 28 tisuća dozvola je ovdje izdano, odmora za ukrajinsku djecu, a kad govorimo o razminiranju primijetio sam i ja da je upravo iz redova Hrvatskog sabora bilo prigovora zašto Hrvatska ne sudjeluje primjerice u razminiranju Ukrajine a tu smo jedna od vodećih zemalja u svijetu. Tako da opet imamo problem sa činjenicama. vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Doista je ovaj sporazum vrlo bitan da je došao na dnevni red i koji je napravljen između Vlade RH i zapravo kabineta ministara Ukrajine. Hrvatska je mi znamo svi jako dobro kako je Hrvatska razvela taj sustav pukom potrebom iz, iz svega što nam se dogodilo za vrijeme rata i hvala Bogu da mi imamo to iskustvo. I znam jer sam bila svjedok i na samim konferencijama koliko je to bitno za Ukrajinu. ja bi samo evo želila da smo svi svjesni koliko bi bilo dobro i koliko bi mi života u Hrvatskoj sačuvali da smo mi imali ovakve, imali s kim sklopiti ovakve sporazume i da smo imali zemlju koja će pomoć Hrvatsku ovako kako mi pomažemo danas Ukrajini. I ja sam stvarno i ja mislim da mi sve trebamo svi biti ponosni na to. Hvala. Hvala vam uvažena gospođo zastupnice. Teško je nešto dobro reći o svojoj zemlji ili o politici svoje Vlade, a da to odmah ne bude kritizirano, barem sam to danas ovdje se u to uvjerio. Mi smo imali žrtve od zaostalih minskih sredstava u Hrvatskoj 207 naših sugrađana je poginulo, više od 600 njih koji su stradali ali su preživjeli. Što se tiče samih pirotehničara 134 je stradalo, 40 od njih je poginulo. Evo sad imamo i ovu godinu u kojoj niti jedan pirotehničar nije poginuo, dakle postigli smo jednu visoku razinu i naša je humanitarna dužnost

Međutim, ono što vidim kao problem i što me opravdano smeta, smeta me to što HDZ-ova vlast koristi Ukrajinu za bildanje vlastitih mišića, za jačanje svoje sile i za obračunavanje unutar granica vlastite države. Da podsjetim, krajem 2022. kada je Andrej Plenković uputio prvi svoj prijedlog koji je odbijen u Hrvatskom saboru istovremeno je dio opozicije predlagao zaključak s kojim se Vlada obvezuje da preuzme inicijativu upravo u ovom području razminiranja. Tada ste to svirepo odbili, a na opoziciju ste crtali metu da smo ruski igrači. Dakle, smatram da je to sve skupa … …/Upadica Željko Reiner: poslova. **Božinović, Davor (HDZ)** Opet o činjenicama uvažena gospođo zastupnice. Ja ne znam što to znači svirepo odbiti. Ja svirepo se ne izražavam niti itko ovdje u ime Vlade ni svirepo ne komunicira niti se svirepo ponaša. Meni je to strano. Vama ću reći da nakon što je Ukrajina bila 2014. napadnuta mi smo i tada potpisali sporazum i to 2016. godine o suradnji u području sprječavanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica koje obuhvaćaju i ovu problematiku. Dakle tada kad ste vi to nama predlagali, mi smo već radili i cijelo vrijeme smo bili od početka agresije na Ukrajinu u kontaktu sa ukrajinskim vlastima. Pa ne mislite valjda da se Međunarodna donatorska konferencija može održati u Zagrebu Miloš ima repliku. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani ministre naravno da podržavamo prijedlog pomoći Ukrajini oko razminiranja. To smo uostalom kao klub više puta i sami predlagali, makar ste nam to više puta i odbili, međutim drago nam je da se to radi. Međutim ja bi htjela iskoristiti priliku da vas pitam nešto drugo. Želim vas pitati konkretno pitanje vezano uz radne uvjete naših pirotehničara i ukazati na neke njihove probleme. Konkretno, još uvijek pomoćni radnici u razminiravanju u Hrvatskoj nemaju beneficirani radni staž kao ni voditelji gradilišta iako sudjeluju na terenu i u opasnosti su

zastupnice ja vam upravo govorim što mi smo radili i prije agresije na Ukrajinu i potpisali sporazum koji je vezan na napad koji se dogodio 2014. godine kad je također okupiran dio Ukrajine. A što se tiče vašeg pitanja ako uđete u baze nabava, ovaj javnih savjetovanja vidjet ćete da je tamo u javnom savjetovanju zakon kojim se poboljšavaju uvjeti za pirotehničare uključujući i beneficirani staž,

drugdje nije bilo rata, da je Hrvatska bila izložena ratu i sigurno ne samo do onog završetka ratnih operacija nego i puno duže, upravo zbog mina. I ono što možemo reći da i ako smo u školi sigurno se puno toga može naučiti iz udžbenika ali netko tko je to prošao ima i puno, puno više iskustva i u svakom slučaju onda je da se to iskustvo prenese onima kojima je to potrebno kao što je to bilo potrebno i Hrvatskoj u tim vremenima. I siguran sam da je ovo jedan izuzetno dobar smjer.

ste nazvali dobar odgovor. Ja stvarno nisam morao, mogao očekivati pitanje zašto je Hrvatska minski kontaminiranija od primjerice Švicarske. Ali eto. Ovaj, ovo je demokracija svako ima pravo reći što hoće. Mi smo u vrlo intenzivnim razgovorima sa svim dionicima ovoga posla u Hrvatskoj pa zato i imamo zakone koji su u javnom savjetovanju pa zato i imamo razgovore o tome da se već na najvišoj razini certificiraju naši ljudi koji će nakon što završi cijela saga o hrvatskom razminiranju, a to je početkom 3. mjeseca 2026., nastaviti svoj posao, humani posao pomagajući drugima.

i jasno je da je u samom vremenu i samog rata i nakon toga, naše snage koje se bave razminiranjem napravile velike iskorake, puno toga naučili u teškim uvjetima, jasno da danas možemo govoriti i o osposobljenosti ali isto tako i o materijalnim resursima koje u tom segmentu imamo. Kao što svaka pomoć i ona humanitarna pa i ova kao takvo ide prijateljskom narodu sigurno da Hrvatska već danas ima dijelom i vojnu industriju koja je dakle na tržištu, za očekivati je možda, a znamo da je Ukrajina veliki teritorij, da u tom kontekstu će biti i same gospodarske suradnje, a imajući ovu temu u poslova. **Božinović, Davor (HDZ)** Je, hvala vam lijepa, dakle ja sam i u uvodnom obraćanju kazao da naša pomoć i suradnja s Ukrajinom ima humanitarnu dimenziju, ima naravno i gospodarsku dimenziju. Naši, naša poduzeća koja se bave razminiranjem imaju kontakte sa ukrajinskim partnerima. Naravno da je sad zbog ratne situacije nemoguće tu očekivati da odmah krene, međutim i neke naše kompanije imaju vrlo jasne planove da dijelom svoje poslovanje prebace u Ukrajinu za razdoblje nakon rata. Vodimo mi računa o svemu, vodimo računa o interesima i hrvatskih kompanija i hrvatskih ljudi ali vodimo računa i o tome da ovaj kontinent živi na način da prosperira i dalje na temelju demokratskih sustava koji ga čine. **Reiner, Željko Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani ministre, potpredsjedniče Vlade, dakle svakako velika podrška za potpis ovakvog sporazuma s Ukrajinom, ali i svih drugih sporazuma koje ste prethodno imali potpisane sa drugim državama gdje je bilo ratno djelovanje, pa se i u samom ovom prijedlogu zaključka i sve te države gdje Hrvatska sudjeluje. Svakako tehničko znanje koje imamo i osposobljenost na taj način i čuvamo, način da sada kada u Hrvatskoj nema ratnog djelovanja, kada smo gotovo cijeli prostor uspjeli osloboditi od mina i tu se zahvaljujući velikom angažmanu i MUP-u i Ravnateljstva civilne zaštite mogu istaknuti ovdje i Osječko-baranjsku županiju. Evo prošle godine u prosincu proglašeni smo županijom koja više nema mina. To je svakako jako važno imajući u obzir da je mnogo žrtava

gospođo zastupnice. Da, ovo su činjenice, mi smo nakon one prve procjene UN-a da je tisuća četvornih kilometara u Hrvatskoj minski zagađeno sa detaljnim izviđanjem cjelokupnog teritorija nakon rata došli na 1174. U ovom trenutku na nama je ostalo još 46,5 četvornih kilometara i to u četiri županije Splitsko-dalmatinskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj i to ćemo u sljedećih godinu i još koji mjesec dovršiti i Hrvatska će biti proglašenom zemljom bez mina tako da ćemo se moć pridružiti i onim zemljama koje nisu imale rata u Europi. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Gospodine potpredsjedniče Vlade, ako sam dobro uhvatio rekli ste da je prostorno otprilike tri Hrvatske procjena zagađenosti minama, pa me ovako malo sve to skupa zbunilo zbog veličine i goni me misao, pa ako smo samo mi angažirani, ako ne budu svi prijatelji Ukrajine, ako ne budu svi prijatelji demokratske demokratske Europe i svijeta angažirani na toga, pa kad će se to sve skupa razminirati? Znamo da ako to se ne učini da biti će produžena patnja kad jednog dana rat stane jer znamo i sami da je Ukrajina zemlja koja ima jako veliku oslonjenost na poljoprivrednu proizvodnju, pogotovo na žitarice, ako se to ne očisti

mjesecima i godini rata bili zauzeti pukim preživljavanjem. Mi smo znali iz našeg iskustva što to znači i zbog toga nismo rekli mi ćemo vama inače mi imamo predstavnika u Bordu ukrajinske vlade koji je tamo kao Hrvat i to na njihov poziv smo se … jednog našeg pripadnika civilne zaštite koji je zajedno sa ukrajinskom vladom osmišljava taj proces. Upravo iz našeg iskustva, upravo ovo što ste vi rekli je nas natjeralo da krenemo organizirat široku međunarodnu donatorsku konferenciju jer znamo po ovoj našoj

Sada bih pitao da li želi predstavnici izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu i u ime Kluba nezavisnih zastupnik prva će govorit poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Nema je gubi pravo na govor, pa će onda u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima. Mislim da je ovo tema koja na neki način naslanja se na RH. Jasno Jasno je i mislim da nema potrebe dvojit oko toga da li Hrvatska s obzirom na svoja iskustva koja ima i šta je prošla i da u ovom trenutku još uvijek nismo u fazi da kažemo da je RH očišćena od mina, red je u svakom slučaju prenijeti svoje iskustvo, posebno šta vidim da nije posebno bilo naglašeno, ali mislim da je jako važno reć da protuminsko djelovanje odnosno ono šta sklapamo sporazum sa Ukrajinom je puno širi pojam nego samo razminiranje. Naime, od edukacije o svega ostaloga realno gledajući ako tri puta veća površina od RH, a mi plan imamo da 2026. u ožujku razminiramo u potpunosti Hrvatsku onda je jasno da će to Ukrajini trajati jako dugo. Ne samo radi toga šta je pitanje koliko će tamo još rat trajati već naša iskustva možda mogu svima pomoć, pa čak i oni napreci u tehnici koje smo imali vezano za razminiranje i iskustvo naših firmi, firme koje apsolutno sudjeluju svuda po svijetu i sa strojevima itd., zaista jesu dobar način da se uključimo u tako nešto, samo šta ne treba izbjegavati ovu situaciju, a to je da ne odgovorimo na to pitanje kakve su bile donatorske konferencije za RH. Naime, ja trebam reć da je 2019.g. bila u nekadašnjim planovima o razminiranju kao krajnji rok da ćemo to napraviti, sad je to produženo na ožujak 2026.g., realno bez obzira na to šta bi ja volio da se tako nešto posluje, ali stručnjaci kažu da 2034. realno godina u kojoj bi mogli očistit minski sumnjiva područja i ono što je minirano u RH. Od 1998. do 2022.g. treba reć da je potrošeno milijardu eura na razminiranje u RH, 607 stradalih, 204 umrlo, od toga 38 pirotehničara. Prema tome, to je zaista izuzetno težak posao i izuzetno teška stvar i 240 tisuća, a po nekim procjenama i više od 500 tisuća mina koje su posijane po RH u ovom trenutku još uvijek predstavljaju opasnost. Ne treba se bojat razgovora na tu temu, a isto tako ne treba ni prigovarat bilo kome ko postavlja pitanje zašto mi koji smo još uvijek u problemu i još uvijek imamo takvu situaciju sudjelujemo prema drugima. Podrška tome, niko to ne postavlja kao pitanje i prema tome nije istina da takvu potporu Ukrajini, a možete pogledat, nisam se htio javljat kao predsjednik odbora, nema potrebe da ponavljam priču u par minuta razlike, jednoglasno smo podržali potpisivanje ovog sporazuma prije godinu dana o tome da se protuminsko djelovanje i suradnja sa Ukrajinom ne samo nastavi jer ona je započela davno prije već da bude i realizirana u što je moguće većem obimu. Naše sudjelovanje sa 5 milijuna eura u odnosu na pola milijarde kolko je skupljeno na hvale vrijednoj donatorskoj konferenciji u Zagrebu mislim da su jedan mali segment jer kad pogledate naše troškove s obzirom na broj kilometara koliko je bilo pokriveno minama onda moramo znati da će trebat zaista milijardi i milijarde da bi Ukrajina bila očišćena od mina. Ono šta ja promatram kao pozitivnu stvar, a to je da je to prilika i za našu obrambenu industriju i za ono šta imamo da imamo da ima potrebe da zainteresirane pravne i fizičke osobe sudjeluju u aktivnostima koje proizlaze iz ovog sporazuma. Prema tome, treba gledati dvostruku korist, ne zarađivat na tuđoj nesreći, ali istina da svoje iskustvo i sve ono šta 40-tak ovlaštenih firmi koje su radile u Hrvatskoj za vrlo male novce novce od 1,5 eura po m2 do par eura, da ne govorim o situaciji koju smo imali sa pirotehničarima, štrajkovima, ukidanjem Mungosa i slično, ali neću se previše vraćat u povijest, mislim da je puno važnije da ovo promatramo kao preventivnu stvar, kao situaciju u kojoj možemo iskoristit svoje iskustvo, u kojoj apsolutno Ukrajina bez obzira na to dal je Ukrajina jedina jer mi sudjelujemo i u drugim operacijama, ali evo jedan od primjera, a to je da je ovaj sporazum pozitivna priča i da ga treba podržat, hvala Poštovani potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege zastupnici. Danas želim istaknut ključnu temu koja utječe na sigurnost svih naših građana, ali i na gospodarski razvoj RH, a to je razminiranje. Hrvatska kao zemlja koja je prošla kroz Domovinski rat i suočava se sa posljedicama minski zagađenih područja ima ne samo obvezu već i priliku postat predvodnik u ovom važnom području i to i u globalnom kontekstu. Velikosrpska agresija i Domovinski rat ostavili su iza sebe opasna minska polja koja i dalje ugrožavaju živote, poljoprivredna zemljišta, infrastrukturu i turizam. Razminiranje je dakle pitanje nacionalne sigurnosti i ključan korak prema vraćanju punog gospodarskog potencijala ugroženih područja. Prema procjenama još tisuće ljudi u Hrvatskoj žive u bliski, blizini minski sumnjivih područja, što naglašava hitnost i važnost nastavka procesa razminiranja. Hrvatska je kroz godine razvila jedinstvenu stručnost u razminiranju. Naša zemlja je članica Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje u Ženevi i pridružena članica Konvencije o zabrani mina iz 1997.g.. Naši stručnjaci uz korištenje sofisticirane opreme i inovativnih metoda angažirani su na projektima razminiranja diljem svijeta, uključujući danas ovo što razmatramo Ukrajinu, Libanon, te afričke zemlje poput Angole i Mozambika. Posebno bih istaknuo da su hrvatske tvrtke u sektoru razminiranja pioniri u korištenju robotskih sustava za razminiranje. Hrvatska robotska vozila koriste se čak u 40 zemalja, najugroženije zone poput Afganistana i Iraka recimo. Ove tehnologije su prepoznate kao vrhunski standard u industriji i dokaz kako inovacije iz Hrvatske imaju globalni utjecaj. Naši stručnjaci ne samo da sudjeluju u fizičkom razminiranju već razvijamo i nove tehnologije koje pridonose učinkovitosti ovog procesa. Korištenje robota, dronova i drugih tehnoloških inovacija pokazuju koliko hrvatska industrija razminiranja može biti globalno konkurentna. Tijekom proteklih 20.g. Hrvatska je razminirala oko 600 km2 površine, čime je omogućeno korištenje preko 80 tisuća hektara poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Ovi napori nisu samo humanitarni već direktno pridonose gospodarskom rastu. Samo kroz povrat zemljišta za poljoprivredu procijenjeno je da smo otvorili mogućnosti za rast vrijednosti od preko 100 milijuna eura godišnje. Nadalje, od 1998. do 2023. kroz razne nacionalne i međunarodne fondove za razminiranje osigurano je preko 500 milijuna eura ulaganja. Ova sredstva ne samo da su očistila tlo naše domovine već su otvorila vrata našoj industriji i stručnjacima da se globalno pozicioniraju. Razminiranje stoga ne samo da spašava živote već pruža ogroman potencijal za gospodarski razvoj. Uklanjanjem mina otvaramo mogućnost za razvoj već spomenute poljoprivrede, šumarstva i turizma u područjima poput Slavonije, Like i Dalmacije. Minski zagađena područja trenutno su među najnerazvijenijim regijama Hrvatske, a razminiranjem se direktno omogućava otvaranje novih radnih mjesta i revitalizacija tih zajednica. Uz to hrvatski stručnjaci i tvrtke ne samo da sudjeluju u projektima diljem svijeta već i izvoze znanje i tehnologiju u područje razminiranja i time se povećava i naša gospodarska snaga jer kroz inovacije postajemo konkurentni na globalnom tržištu. Koji su faktori koji pokazuju uspješnost hrvatskog, industrije hrvatskog razminiravanja? Hrvatska se zapravo u procesu razminiranja ističe kao jedan od predvodnika, naglašavam predvodnika unutar EU s obzirom na njezino iskustvo, ulaganja i inovacije. Evo nekoliko ključnih aspekata koji to potvrđuju. Na početku procesa razminiranja Hrvatska je imala oko 13 tisuća kilometara minski sumnjivih područja dok je danas taj broj smanjen na nekih 350-360 kilometara kvadratnih što je još uvijek jedno od opterećenijih područja u Europi. No, ovaj značajan napredak može se mjeriti u kontekstu EU gdje većina zemalja nema ovako velike zagađene površine što Hrvatsku čini zemljom s jednom od najvećih potreba za razminiranjem, ali i zemljom koja je ostvarila najveći napredak u rješavanju tog problema. Hrvatska ima više od 40 licenciranih tvrtki i oko 600 stručnjaka operativaca angažiranih u poslovima razminiranja. Mnoge hrvatske tvrtke poznate su po inovativnim pristupima uključujući upotrebu robotskih i mehaniziranih sustava za razminiranje. Ovaj broj stručnjaka inovacija u sektoru stavlja Hrvatsku među najvažnije zemlje u EU po kapacitetima i po stručnosti. Hrvatska kroz svoje razminiravajuće tvrtke sudjeluje u razminiravanju u više od 40 zemalja diljem svijeta. Uspješni su angažmani u konfliktima poput onih u Iraku, Libanonu, sada Ukrajini te daju Hrvatskoj izvanredno međunarodno priznanje i priliku za izvoz tehnologije i to treba podržati. U EU kontekstu odnosno u kontekstu EU ovo nas stavlja u najaktivnije članice u pružanju tehničke i stručne pomoći u razminiranju na međunarodnom planu. Četvrto, financijska ulaganja i EU fondovi. U razdoblju od '98. do '23. već smo spomenuli Hrvatska je uložila preko 500 milijuna eura u proces razminiranja. vremenski rokovi ispunjenja obveza prema međunarodnim ugovorima, jako važno. Prema Konvenciji o zabrani protupješačkih mina sukladno Otavskoj konvenciji Hrvatska se obvezala na potpuno uklanjanje mina do 2026. Možda to nije realno. Možda je ovo što je spomenuo kolega prije mene 2034. ali ovo je važno sada. U europskom kontekstu, naglašavam Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ima specifične obveze prema međunarodnim ugovorima u vezi s razminiranjem i koja je na puru, na putu da ispuni te obveze u postavljenom roku. Mjerenje uspjeha kroz broj unesrećenih također važna stvar za daljnju, za daljnju raspravu. Jedan od najvažnijih pokazatelja uspješnosti razminiranja je i smanjenje broja nesreća uzrokovanih minama. U proteklih 10 godina broj stradalih u Hrvatskoj smanjio se za preko 90%. Ovaj uspjeh rezultat je ne samo razminiranja već i uspješnih kampanja podizanja svijesti od opasnosti mina. Malo ću prije zaključka skrenut sa teme, vratit ću se kasnije i ovom treba dati punu podršku, ali s obzirom da smo u svim tim kontekstima sada Ukrajine, ratova i vrlo moguće već početka trećeg svjetskog rata htio bih ukazati na jednu činjenicu u EU, a i naših europarlamentaraca i nekih izjava i onda se vratit na razminiranje. Dakle, podrška u potpunosti što se tiče razminiranja, mislim da tu imamo veliku ekspertizu i to nije samo naša obveza nego i dužnost zapravo da prenesemo znanje na ostale, na ostale zemlje gdje su konflikti. usporedit ću njemačku ratnu pomoć i vezano za neke određene rakete i izjave naši zastupnika. Dakle, ovako u širem kontekstu postavlja se pitanje vojnih strategija i pomoći ratom pogođenih zemalja. Njemačka koja je jedna od ključnih članica EU u ovom trenutku pruža značajnu pomoć Ukrajini kao i Hrvatska, ali je izrazila jasan otpor prema slanju naprednih proturaketnih sustava poput Taurusa koji bi mogli gađati ciljeve duboko unutar ruskog teritorija. Postoje napredne rakete kao što su Scalp, kao što su Shadow storm koji mogu pogoditi Moskvu sa još uvijek oslobođenih teritorija Ukrajine. U tom kontekstu se postavlja pitanje kako to da neki hrvatski europarlamentarci zagovaraju korištenje zapadnih raketa za gađanje ruskih ciljeva kada se jedan od najvažnijih partnera EU Njemačka otvoreno protivi takvim akcijama. I drugo pitanje koje je povezano s tim Hrvatska nema proturaketni sustav koji može eventualno spriječiti gađanje iz Rusije ili bilo kojih zemalja, a najbolje nam to pokazuje dron koji je pao prije godinu dana kod Jaruna tamo gdje je 5 tisuća ljudi, 5 tisuća mladih studenata moglo poginuti. Dakle, ovaj nesklad u stavovima između Njemačke vojne pomoći i određenih hrvatskih političara odnosno zagovaranja otvara ozbiljna pitanja o sigurnosnim i političkim strategijama naših predstavnika u Europskom parlamentu. Dakle, postoje određene tendencije unutar Sjevernoatlantskog saveza, postoji direktor vojnog onog komitia odnosno odbora koji također zagovara takve politike, međutim stav MOST-a je dakle unatoč tome što dajemo podršku u razminiranju da se mi nemamo šta gurat u opasne izjave kao što su izjavili Stier, kao što je izjavio dakle Picula i određeni političari u vladajućim strukturama da bismo mi trebali raketirati sa zapetnim, zapadnim raketama ovaj Rusiju odnosno Moskvu. Što se tiče dakle zaključka, vratit ću se sad na razminiranje ponovno. Dakle, to mislimo da je više od obveze prema našim građanima ovo je šansa da naša Hrvatska bude globalni predvodnik u industriji koja ima sve više međunarodni značaj. Nadamo se da neće imati veći. Naša zemlja ima jedinstvenu priliku kroz ulaganja u nove tehnologije i inovacije stvorit ne samo sigurno okruženje za naš narod

ne moram ni govoriti zapravo koliko opasan. Uglavnom oni navode da se, da se prava stradalih pirotehničara nisu uskladila odnosno da su manja u odnosu na prava ratnih invalida iz Domovinskog rata i stava su da bi to trebalo izjednačiti. to su neki njihovi zahtjevi koje sam htjela iznijeti i to je jednostavno s obzirom da se radi o tako odgovornom i vrlo opasnom poslu, smatram da bi to rješavanje trebalo biti prioritet. E sad da se vratim na zakon, žao mi je što sam možda govorila malo izvan teme, ali mislim da su ove stvari izuzetno bitne oko uvjeta rada pirotehničara, a kao što sam rekla ovaj zakon pozdravljamo i sami smo predlagali da Hrvatska uzme jaču ulogu u tome. Zahvaljujem. Hvala vama kolegice Miloš. Slijedeći prijavljeni klub za raspravu je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti zastupnik Ante Babić. Izvolite.

potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicama, cijenjene kolegice i kolege. Kao što smo imali priliku čuti od predlagatelja u listopadu prošle godine u Zagrebu održana je Međunarodna donatorska konferencija o razminiranju Ukrajine na na kojoj su 34 države koje su sudjelovale na konferenciji izrazile jasnu potporu Ukrajini na području razminiranja. U sklopu konferencije potpisan je i sporazum između Vlade RH i kabineta ministra Ukrajine o suradnji u području protuminskog djelovanja. Sporazum je usklađen sa nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom, a oblici i način suradnje utvrđene su čl. 3 sporazuma. Kolegice i kolege, mi Hrvati najbolje znamo kroz koje patnje sada prolaze Ukrajinci i koliko će biti zahtjevan proces razminiranja nakon što oslobode svoj državni teritorij. Nažalost kod nas taj proces razminiranja traje već desetljećima, a procjena je da ćemo u potpunosti razminirati Hrvatsku negdje na proljeće 2026. godine. U procesu razminiranja do sad je sudjelovalo više od 2 tisuće pirotehničara, kojima smo zahvalni na požrtvovnosti i predanom radu, a neki od njih su u obavljanju tog vrlo opasnog posla, nažalost izgubili svoje živote. Upravo na dugogodišnjem iskustvu razminiravanja našeg teritorija RH razvija je visoko kvalitetan sustav protuminskog djelovanja koji je priznat na svjetskoj razini. Višegodišnja međunarodna suradnja omogućila nam je da prenosimo svoja znanja i tehnologije u protuminskom djelovanju. Za napomenuti je da je razmjena znanja i iskustva između Hrvatske i Ukrajine odnosno suradnja nadležnih tijela, traje još od 2009. godine, a suradnja se intenzivirala 2016. godine te sklapanje ovog sporazuma nije novi moment nego rezultat dugotrajne suradnje između Hrvatske i Ukrajine. Tako je prije nekoliko tjedana u organizaciji Službe za prijenos znanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH te u suradnji sa udrugom Hrvatska pomaže i Ravnateljstvom civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova RH od 23. rujna od 23. rujna do 4. listopada održana 2. po redu edukacija trening trenera, provedba protuminskih edukacija civilnog stanovništva u veteranskom centru u Daruvaru. Sudionici, predstavnici državne službe za hitne slučajeve Ukrajine, dobili su detaljan uvid u praktično iskustvo RH u polju razminiranja, predstavljen je sustav protuminskog djelovanja u RH koji koji obuhvaća poslove razminiranja, obilježavanje minski sumnjivog područja, uništavanje mina i njihova, njihovih dijelova, komunikacije s javnošću, kibernetične sigurnosti te edukacije i zaštite civilnog stanovništva od mina. Završno, cilj sporazuma je daljnji razvoj bilateralne suradnje Hrvatske i Ukrajine ali i pružanje pomoći Ukrajini u ublažavanju socio-ekonomskih, sigurnosnih, ekoloških i drugih posljedica opasnosti od minsko eksplozivnih sredstava.

Nema normalnih uvjeta života bez razminiranja bivših okupiranih područja. Razminiranje je prva zadaća za povratak stanovništva. Ukrajinski narod treba svaki oblik pomoći, stoga će klub HDZ-a sa zadovoljstvom podržati konačni prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i kabineta ministra Ukrajine o suradnji u području protuminskog djelovanja. Hvala lijepa. Hvala vama kolega Babić. I posljednji prijavljeni klub je Klub zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a. Riječ će uzeti zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjednice Hrvatskog sabora. Evo upravo način na koji se izjasnila opozicija o ovom prijedlogu zakona i to kako s desne tako i s lijeve strane političkog spektra, pokazuje koliko su velike i koliko su teške laži i optužbe koje kontinuirano u javnost iznosi Andrej Plenković protiv čitave opozicije etiketirajući nas kao da smo mi nekakvi rusofili, putinofili, ruski igrači itd. Sjetite se koliko puta je samo govorio da ćemo nekakvu stigmu tu na ramenima nositi dok smo živi. Dakle opozicijski klubovi praktički su se unisono izjasnili o podršci ovom zakonu kao što smo svojevremeno jasno se izjasnili o unisonoj podršci prema prema čitavoj Ukrajini. Naravno da smo imali i vlastite prijedloge oko sadržaja i načina pomoći koju je u ovim okolnostima Hrvatska u mogućnosti Ukrajini pružiti. Nažalost, svi naši prijedlozi bili su odbijeni, ne zato što ti prijedlozi nisu valjali, evo upravo je područje razminiranja jedna od tih tema koju je opozicija stavila na stol, ali kažem u tom momentu HDZ je to odbio. I to je ta svirepost o kojoj sam govorila, ta bahatost, to ponižavanje nacionalnih, državnih institucija samo zato kako bi HDZ sebe mogao lažno prikazati da su oni jedini ti koji su na ispravnoj strani povijesti i da su oni jedini u pravu. Naravno da to nije točno. Stoga i tvrdim da je baš tragična, ali moralno ponižavajuća okolnost to da HDZ Ukrajinu koristi ne s ciljem da pomogne jednom narodu koji je u nevolji odnosno nije im to primarna misija, njima je primarna misija obračunavati se sa nacionalnom političkom scenom na temi Ukrajine te obezvrijediti hrvatske institucije postupajući pri tome mimo ustavnih ovlasti. No kada smo kod Ustava, želim skrenuti pažnju da puno toga u Hrvatskoj nažalost ne funkcionira i da način na koji su neke odredbe Ustava nerazrađene, nedovršene čini nas nažalost u ovim geopolitičkim okolnostima vrlo ranjivima. odredbama koje se tiču vanjske politike. Naime, čl. 113. Ustava kaže da vanjsku politiku vodi Vlada, istovremeno čl. 99. Ustava kaže da predsjednik države i Vlada surađuju u oblikovanju vanjske politike. Čini mi se da ne postoji niti jedan sporazum kao što je to recimo onaj koji se potvrđuje danas ovim zakonom koji je prethodno u sadržajnom smislu bio dogovoren i usuglašen između Vlade i predsjednik države, neovisno o tome tko e našao u pojedinoj ulozi s bilo koje strane. Dakle, u praksi mi imamo situaciju da ministri ili netko iz Vlade dogovori nešto sa predstavnicima druge države, da to uđe u nekakav sporazum, potom taj sporazum dođe na izglasavanje u Sabor, Sabor to u pravilu izglasava kao i sada u jednom čitanju, međutim predsjednika države u tom procesu nema. Posljedica je to činjenice da Ustav ne propisuje proceduru, a nažalost nemamo niti dovoljno očito političke zrelosti da taj proces sukreiranja vanjske politike razradimo i definiramo makar u nekom zakonu. Evo i ovaj zakon unatoč tome što očito se predsjednika države tu ništa nije pitalo oće biti potvrđen, bit će potvrđen zato što se i mi na taj način želimo izjasniti što podržavamo i što u ovom trenu smatramo ispraznim. Ali kad-tad dogodit će nam se situacija u kojoj će to što kontinuirano izbjegavamo jednu instituciju kojoj je Ustavom dana određena nadležnost pojavit će se kao problematično i kao sporno. Kao dio Strategije suzbijanja korupcije koju sam izradila i uputila HS-u još davne 2019.g. predložila sam između ostalog da Sabor razriješi sve nedoumice i da doista razradimo način na koji će se definirati naši vanjskopolitički stavovi kao zajednički unisoni stavovi jedne države, a ne da nas nečiji ego i taština možda jednog dana uvuče u situacije u kojima nitko od nas zapravo ne želi biti. Hvala. Hvala kolegici Orešković. Sada ću zamoliti potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova g. Davora Božinovića da u ime predlagatelja uzme završnu riječ. Izvolite.

gospođo potpredsjednice HS-a. Ja ću probat kratko odgovoriti na neke od primjedbi koje su ovdje ipak izračene, ne u smislu prihvatljivosti ovog sporazuma odnosno podrške zakonu već opet o nekim činjenicama koje ili nisu bile poznate zastupnicima ili su ih možda pogrešno protumačili. Dakle, prvo je bilo rečeno da mislim da su dva zastupnika g. Ostojić, g. Troskot govorili o tome da možda ovo sada nije realno, govorimo o 2026.g. kao godini u kojoj će Hrvatska biti u potpunosti razminirana. Ja naravno mogu reći i reći ću kako stvari drugačije stoje, međutim ono što pogotovo osobe koje su radile nekad taj posao možda nisu svatile kako je i koji je modalitet rada ove Vlade. Mi smo na zadnja dva izbora u programu HDZ-a naglasili 1. ožujka 2026. kao krajnji rok dokad će Hrvatska biti razminirana. Mi smo prošli tjedan imali sastanak sa predstavnicima kompanija koje se bave razminiranjem i u sljedećih desetak dana će izaći javni poziv, javna nabava za tih preostalih u ovom trenutku danas 67 kilometara četvornih do kraja godine 45,5 Dakle, vidim da je g. Troskot si dao truda za raspravu koja je imala dosta točnosti, međutim 45,5 km na kraju ove godine sigurno nije 300 i više četvornih kilometara o kojima on govori. Kad govorimo o onome što Hrvatska radi, evo opet ću se malo referirat na uvaženu zastupnicu Miloš, dakle rekao sam da bi vama iz nekog razloga važno da kažete da ste vi bili prvi. Okej, možete vi bit prvi, ali ja sam vam kazao da smo mi 2014.g. 2014.g. potpisali taj sporazum sa Ukrajinom. Kolko je meni malo poznato iz relevantnih dionica hrvatske političke povijesti 2014.g. vaš klub na koji se pozivate mislim da nije, da nema veze. Dodat ću vam još jedan podatak, dakle u Kijevu 9. prosinca 2021. dakle vjerojatno nažalost nekih među nama, u mandatu ove Vlade je potpisan akcijski plan u kojem je naglašen kao prioritet suradnje između dviju država prijenos hrvatskih iskustava na Ukrajinu u protuminskom djelovanju, dakle upravo ono čega su, znate ja više volim se referirat na one koji su to mogli, vi niste mogli, vi ste mlada stranka, ali dobro je da se držite činjenice koji su to možda mogli, a opet nisu i sad problematiziraju to što mi to radimo, dakle to je nekoliko mjeseci prije nego što je Rusija pokrenula agresiju na Ukrajinu Ukrajinu 2022.g. izguglajte, naći ćete akcijski plan Hrvatska-Ukrajina 2021. potpisan u Kijevu jer smo mi smatrali i 2014.g. da je Rusija protivno svim uzusima međunarodnoga prava okupirala dijelove Ukrajine, pa smo mi i prije ove zadnje agresije na Ukrajinu bili aktivni i sa Ukrajinom potpisivali cijeli niz sporazuma. Tako da barem kad o ovome govorimo ništa tu u našem slučaju ne pada sa neba. sa neba. Dakle 2026., da završimo priču sa Hrvatskom, ne da je realna, ona je itekako realna, evo vidim da pratite oglasnike javne nabave, vidjet ćete u roku od dva tjedna da će izaći ovaj završi sporazum javne nabave gdje ćemo zapravo dovršiti cijelu tu priču. Također se spominjalo o tome da je dobro da Hrvatska surađuje i pomaže u različitim područjima i da je to puno bolje i da se, pohvaljena je činjenica da je 238 milijuna eura hrvatske pomoći otišlo u Ukrajinu, ali ja ću vas podsjetiti da od tih 238 milijuna eura, 190 milijuna eura je vojna pomoć jer to je Ukrajincima u ovom trenutku najpotrebnije, a svi koji imaju i obrise sjećanja na početak agresije na RH znaju da je to bio prioritet i da bi Hrvatska vjerojatno i ranije uspjela uspostaviti sve oružane formacije da je imala dovoljno oružja i da nije bila izložena međunarodnom embargu, pa smo se u tom početnom razdoblju snalazili kako god se moglo da se dođe do što više oružja, a ovo, razmjeri ovoga što se događa u Ukrajini naravno za svakoga je njegova tragedija najveća, međutim i ovo je nešto što se neće moći pravično riješiti ukoliko Ukrajina ne bude dovoljno osnažena uključujući i sa oružanim sustavima da zapravo taj rat završi na jedini mogući pošten način, a to je da Ukrajina vrati suverenitet na cijelom svom teritoriju. Što se tiče drugih pitanja koje su, koja su ovdje postavljana, slažem se, neko je kazao da se sve zapisuje, svaka vrst pomoći se zapisuje, zapisuje se znate i kako se netko ponaša kao saveznik. Neki od zastupnika su rekli da je ovo što se događa u Ukrajini možda i prilika za hrvatsku vojnu industriju. Ja to ne bih tako nazvao, ali sigurno jer to je tragedija, međutim činjenice govore da je to prilog odnosno situacija u kojoj Hrvatska može pomoći sa svojim sustavima koje sama razrađuje, sa tehnologijama koje sama razrađuje i koja će moć možda razvijati i u budućnosti. Ja vas sad pitam kako bi tek bilo i koliko bi se i u tom kontekstu prilika za Hrvatsku otvorilo da Hrvatska na svim razinama u ovoj situaciji ne pokazuje da je kredibilan partner, kredibilan saveznik jer i to budite uvjereni se itekako bilježi. Mi smo kao država, kao Vlada došli u situaciju da se nama dakle najviša zakonodavna tijela i izvršna tijela u državama saveznicama donose odluku o tome da se Hrvatskoj isporuče najsuvremeniji sustavi, primjerice sustavi Himers koji su velike preciznosti, velike razorne moći, to se samo daje kredibilnim partnerima. Dakle, mi sa svime što smo radili, što smo pokazivali kroz sve ove godine, a da nismo ugrozili život niti jednog vojnika smo izgradili svoju reputaciju da nam se daju čak i oni sustavi oko kojih još nema suglasnosti da se isporuče Ukrajini, barem ne u onoj mjeri u kojoj njima to u ovom trenutku potrebno. I kad govorimo o općoj klimi, atmosferi moramo pogotovo u ovom domu, a koja će sigurno doživjeti svoju gradaciju ako ne i kulminaciju u sljedećim tjednima, mi govorimo o tome kako i na temelju čega se mi opredjeljujemo. Mislim da je ovdje upotrjebljena jedna surova riječ laž u potpuno pogrešnom kontekstu. Dakle, ovdje se govori o laži i radi se o laži koja je puštena u hrvatski javni prostor o tome da će Hrvatska ukoliko podrži misiju logističku logističku misiju NATO saveza se uvući u rat i da se sa tom misijom za koju Hrvatska treba odvojiti dva časnika i poslati ih u Njemačku i Hrvatska i NATO uvlače u rat. Ne može biti veća laž od te. Dakle, vidim po vašim pripremama da ne da ste u stanju već da ste svi dovoljno i politički educirani, nisam ja taj koji vas treba ocjenjivat, ali da baš nitko u tom dijelu političkog spektra koji oponira ovoj odluci koju je pripremilo Ministarstvo obrane ne želi svatiti da gradi svoju poziciju na jednoj notornoj laži. Da Hrvatska jedina uz Mađarsku, o kojoj smo pričali, ne želi participirati poslati dva časnika, a svaka ta međunarodna misija je i prilika za dublju integraciju, za usvajanje novih protokola od strane naših časnika koji i onako i ovako ovih 190 milijuna eura pomoći koje smo poslali su bili koordinirani iz tog istog Wiesbadena Hrvatska Ministarstvo obrane je slalo ad hoc svoje predstavnike u taj Wiesbaden kako bi koordinirali pomoć koja je vojnu pomoć, koja je koja je preko logističkog centra u Wiesbadenu išla prema Ukrajini. Dakle, ovdje se radi samo o tome da bi ovi ljudi bili stalno tamo. Stalno kad kažem to je ne znam, šest mjeseci, godinu dana kakavgod da je mandat. Imate Slovačku koja čija vlada predsjednik vlade je vrlo kritičan prema Ukrajini odnosno ambicijama Ukrajine koja jedno od četri čvorišta, dakle Wiesbaden u Njemačkoj, Poljska, Rumunjska, Slovačka postoje četri takva logistička čvorišta za ovu misiju NATO saveza. Nitko nije kazao niti bi itko normalan htio se uključiti u rat sa Rusijom niti je kazao da je to uključivanje i tih država i njihovog saveza, a i našeg saveza NATO saveza u rat u Ukrajini osim, vidjet ćemo za par tjedana koga sve u Hrvatskoj i kako ćete objasniti ili kako će ja pretpostavlja da će takvih biti malo, kako će objasnit da su donijeli odluku na temelju informacije koja može bit svakakva, ali nikako ne može biti istinita. Pa ću onda i ja upotrijebit tu surovu riječ i reći na temelju lažne informacije odnosno na temelju laži. To je sad pitanje za sljedećih nekoliko tjedana. Ja vam se zahvaljujem unatoč ovim malim nesporazumima vezanim za činjenice, toliko gore po činjenice što ste stvarno podržali ovaj sporazum. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Imamo jednu povredu poslovnika zastupnica Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Gospođo potpredsjednice, mislim da je potpredsjednik Vlade povrijedio čl. 232. st. 1. našega poslovnika koji govori o tome da govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i koja je na dnevnom redu. Točka Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u NATO aktivnosti za sigurnosnu i obučnu potpori Ukrajini NSATU je na dnevnom redu i o njoj ćemo raspravljati vjerojatno nekad idući tjedan, a ovo o čemu je potpredsjednik govorio doista sada nije bilo na dnevnom redu. Zahvaljujem. Hvala. Neću vam dati ovaj opomenu zato što ste ukazali na jedan segment kojem mi svjedočimo često u saboru, a to je da su nam tema točka dnevnog reda poprilično rastezljiv U redu, ministre molim vas i potpredsjedniče Vlade nemojte dobacivati. Znači mi često ovdje idemo malo šire u kontekst evo tako da vi nećete dobiti opomenu, a ja da sam procijenila da je otišlo previše daleko van konteksta i da se nije osvrnuo na ono što je bilo ovaj izrečeno u raspravi sigurno bih gospodina potpredsjednika Vlade upozorila. Idemo s replikama. Zastupnik Kujundžić, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajuća. Poštovani ministre nismo se mi očito dobro razumjeli u mojoj replici. Dakle, vi ste čuli stav MOST-a po ovom prijedlogu zakona. Dakle, ono sve što sam vam ja uputio u mojoj replici proizlazi isključivo iz samo jedne jedine želje, a to je da preko 2 tisuće ljudi koji su do danas poginuli od minskih naprava, preko 65 naših hrabrih pirotehničara koji su nažalost izgubili svoje živote, preko nekoliko stotina ozlijeđenih u razminiranju Hrvatske dolazimo do podatka da je negdje oko 200 tisuća hektara Hrvatske još nerazminirano. Dakle što opet temeljem statistike koju nisam pisao ja nas svrstava u Europi u kontekstu brzine razminiravanja pred samo dno jer osim našeg Domovinskog rata znam ja vrlo dobro još koji su ratovi se vodili na području Europe, od rada u BiH od '92. do '95., Prvi čečenski rat, Drugi čečenski rat, rat na Kosovu '96.-'99. itd., itd.

Hvala. Ma uvaženi zastupniče mi dijelimo zapravo istu želju da ovaj posao razminiranja se dovrši. Imate evo već nekoliko puta i danas i to komuniciramo, 3. mjesec 2026. ja obećavam, mi obećavamo da će Hrvatska biti razminirana jer znamo kako radimo i dinamiku kojom radimo, ako vi hoćete reći da je Hrvatska u tom kontekstu u lošijoj situaciji od BiH i Kosova mislim da nije, da to ne odgovara istini. Ponavljam, ne možemo se utrkivat sa, u brzini razminiranja sa državama europskim državama koje nisu imale

Ministre kada vas je kolegica Miloš podsjetila da je Klub stranke Možemo! predlagao još krajem 2022. godine da Hrvatska se istakne u pomoći upravo kod razminiranja onda ste vi njoj htjeli docirati, htjeli ste ju ponizit pa rekli da ste vi ipak bili prije nje, dakle 2014. uporno ste ponavljali tu 2014. godinu, njoj ste rekli da 2014. stranka Možemo! nije niti postojala. Pa evo ja ću samo reći koliko mene sjećanje služi niti vi 2014. godine niste bili na vlasti, očito ste se zabunili u godini mislili ste valjda na 2015., na 2017. no to nije suština. Suština je to da uporno vrijeđate opoziciju i da ne shvaćate da se ovdje ne radi o sukobu zbog krive informacije već zbog nedopuštenog stava Andreja Plenkovića prema instituciji predsjednika države i prema Ustavu vlastite države.

Ja shvaćam da postoji laž u javnom prostoru o tome da će glasovanje za tu odluku o ulasku ulasku u misiju i slanje časnika u Wiesbaden značiti da je Hrvatska i da su NATO ušli u rat sa Rusijom. To je notorna laž, to je izrečeno kako je izrečeno, objavljeno na društvenim stranicama Predsjednika Republike nakon kojeg je jedan jedan cijeli skup stranaka to podržao i kazao da podržavaju taj stav i da neće glasovati za tu odluku. Dakle, ja sam samo htio ukazati na činjenicu da opredjeljenje

Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče vi ste za razliku od vaših kolega uspjeli izreći svoj stav al da ne uvrijedite instituciju Predsjednika Republike što vam možemo pisati u plus, ali ono što vam ne možemo pisati u plus je činjenica da govorimo o informacijama koje su u javnom prostoru. Po pitanju NATO misija ima i dosta onih informacija koji nisu u javnom prostoru i koji zbog svojih ograničenja ne smiju biti u javnom prostoru, pa možda argumentacije onda i ne mogu biti izrečene tako da se ne povrijedi Zakon o tajnosti podataka. Međutim, tijela gdje mogu biti otvoreno neke stvari rečene se zovu Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu, a ta dva tijela ne sazivaju se zato što predsjednik Vlade ne želi supotpisati poziv. Najgore što se može dogoditi na tom sastanku je da se predsjednik i premijer ponovo posvađaju. To im se već i u medijima događa pa onda na sastanku je puno manja šteta. Moj apel vama kao što svi apeliraju na vas da sugerirate predsjedniku Vlade da prihvati i supotpiše poziv za ta tijela. Hvala. Davor (HDZ)** Moj apel je ako imaš nešto za reći reci brate tamo gdje se donose odluke na u formatu u kojem predstavljaš Hrvatsku, a ne tamo ne kažeš ništa, dođeš ovdje i sa sigurne udaljenosti se ne složiš sa svojom odlukom. Nemam ja nikome što sugerirat, ja samo sugeriram hrvatskim zastupnicima da donose odluku na temelju istinitih informacija. Ovo što ime se ponudilo je laž, a a kad govorimo o tome što je dostupno, što nije, imate odluku Ministarstva obrane koje je uspostavilo u ovoj misiji nacionalno ograničenje koja kaže da se misija odvija u Njemačkoj, da ni jedan časnik ne može biti upućen u Ukrajinu, štoviše. Hvala. Povreda Poslovnika, zastupnik Bauk. U čemu je povrijeđen Poslovnik? da ste vi upravo sugerirali da je predsjednik republike na summitu u Washingtonu, trebao povrijediti i Ustav jer da bi bez konzultacija s Vladom trebao blokirat NATO misiju za Ukrajinu. Ja mislim da bi to bilo pogrešno, dakle zemlje koje žele poslati svojom suverenom voljom vojnike u tu misiju neka to naprave, a one koje to suverenom voljom i ustavnim ograničenjima ne žele, neka ne naprave. Hvala. U pravu ste, imate opomenu jer je ovo bila replika, a ne povreda Poslovnika. Ovim zaključujem današnju raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Hvala vam svima i ugodan ostatak večeri. Sutra, još samo jedna mala informacija. Sutra nastavljamo s radom u 9,30. Prva točka dnevnog reda Izjašnjavanje o amandmanima. Tako da se pripremite jer je više od 120 amandmana. E sad vam stvarno želim ugodan ostatak večeri, vidimo se sutra.